Virðulegi forseti. Skortur á íbúðarhúsnæði er og hefur verið viðvarandi vandamál í mörgum byggðum landsins og hefur vöntun á íbúðum víða hindrað atvinnuuppbyggingu og samfélagsþróun. Ný skýrsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um þróun húsnæðismarkaðar utan suðvesturhornsins staðfestir að stöðnun hefur ríkt í húsnæðismálum byggðanna á á allt of löngum köflum. Nú er hins vegar umtalsverð uppbygging hafin og áform uppi sem m.a. má rekja til nýrra stuðningskerfa ríkis og sveitarfélaga. Sú vinna er á fljúgandi ferð undir forystu hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar.

á landsbyggðinni. Í gegnum vefinn er aðgengi að heildstæðum upplýsingum stórbætt og hægt að finna á einum stað allt það helsta um húsnæðismálin úti um landið. Á vefnum eru aðgengilegar upplýsingar um verkfærin og stuðningsaðgerðir ríkis og sveitarfélaga sem nú eru komin í notkun og geta nýst sem hvatar til húsnæðisuppbyggingar. Það eru sérstök landsbyggðarlán, stofnframlög, byggðaframlög, hlutdeildarlán, samstarf við opinbera leigufélagið Bríeti og fleira. Á vefnum eru einnig upplýsingar um húsnæðisverkefni sem nú er unnið að og það sem er að gerast í húsnæðismálum í byggðum um land allt, svo sem á Húsavík, Akureyri, Dalvík, Egilsstöðum, Hörgárbyggð, Þingeyjarsveit, Kópaskeri, Fáskrúðsfirði, Borgarfirði eystra, Djúpavogi og miklu víðar. Þessu er hægt að fletta upp eftir landshlutum. Þessi vefur sýnir svart á hvítu að stöðnunin og frostið í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis hefur verið rofið eftir langt hlé. Upplýsingarnar á vefnum geta nýst öllum sem eru að huga að byggingu húsnæðis á landsbyggðinni við leit að leiðum og fyrirmyndum.

Herra forseti. Nú ber það hæst að fyrsta gos í nær 800 ár er hafið á Reykjanesskaga. Landsmenn fylgjast áhugasamir með og leggja jafnvel á sig langa göngu til að berja sjálft eldgosið augum. En gosið í Geldingadölum er ekki saklaus viðburður. Þar geta leynst hættur og því nauðsynlegt að veita áhugasömum sem bestar upplýsingar og leiðbeiningar og hafa almannavarnir og hjálparsveitir staðið sig afar vel í þeim efnum. Mér virðist, herra forseti, að stór hluti landsmanna sé orðinn sérfræðingar í jarðfræði síðustu daga. Við erum öll að verða jarðfræðingar. En það er ekki aðeins hraun sem kemur upp um strompinn sem helst lætur að sér kveða, þarna gýs einnig upp mikið magn af hættulegum gastegundum og enn meira vegna þess hve kvikan kemur djúpt úr iðrum jarðar. Þar könnumst við við lofttegundir eins og koldíoxíð og fleiri skaðlegar lofttegundir sem við höfum kallað gróðurhúsalofttegundir. Gígurinn í Geldingadölum framleiðir þannig meira af þessum gastegundum en iðnaðarþjóðir eins og Bretland eða Þýskaland. Það eru sláandi staðreyndir, sérstaklega þegar haft er í huga að nú ræða jarðvísindamenn sín á milli um að gosið geti mögulega staðið árum saman. Það leiðir hugann að aðgerðum okkar í loftslagsmálum en í þann málaflokk hafa stjórnvöld lagt stóraukið fé. Hvert hefur það fé farið? Um það ríkir algjör þögn. Það sem við sjáum er að starfsfólki í ráðuneytum og stofnunum sem undir þetta svið heyra hefur fjölgað mjög á síðustu árum. Nú er ráðgert að leggja milljarð til viðbótar til loftslagsmála.

Eða er þetta enn og aftur til að belgja út báknið á vakt vinstri manna? Við Miðflokksmenn höfum talað um raunhæfar lausnir í þessum efnum. Við höfum talað fyrir aukinni skógrækt til kolefnisbindingar og að brenna sorp okkar innan lands í stað þess að sigla með það til útlanda til brennslu með tilheyrandi sóðaskap.

„Ég get ekki sagt að ég hafi verið barinn, en það er hægt að meiða með fleiru en barsmíðum.“ Þessu trúði eldri einstaklingur mér fyrir fyrir allmörgum árum og í kjölfarið hélt ég fyrirlestur um ofbeldi gegn öldruðum á námsstefnu Öldrunarfræðifélags Íslands árið 2003. Ofbeldi gegn öldruðum er vissulega dulið vandamál í íslensku samfélagi og hefur verið mjög lengi. Talað er um að það geti verið einhvers staðar á bilinu 2–10% eldra fólks sem lenda í slíkri slíkum hremmingum, misjafnt eftir því hvernig menn skilgreina það. Öldrunarfordómar eru sannarlega einn hluti ofbeldis gegn öldruðum og leiðast oft út í einelti, eins og þessi gamla einstaklingur sem ég nefndi hér í upphafi hafði lent í. í. Þetta hættir ekkert þótt fólk nái einhverjum tilteknum aldri. Ofbeldissamböndum lýkur ekki þó að aðilarnir samböndum verði 67 ára. Það er því gott að nú um stundir hefur velferðarsvið Reykjavíkurborgar vakið máls á þessu og Helga Hannesdóttir geðlæknir ritar grein um þetta efni í Fréttablaðið í dag. Oft eru þarna nákomnir einstaklingar þannig að þetta fer dult og menn bera ekki þennan harm sinn á torg. En þetta er samfélagsmein sem við verðum að horfast í augu við sem samfélag og við eigum að finna leiðir til þess að grípa til aðgerða og verja þessa einstaklinga.

Svo margir hafa ekki greinst hér á landi á einum degi síðan um mánaðamót nóvember/desember. Þá mígleka landamærin eins og þau hafa gert lengi. Þar greindust fimm í gær og þar af þrír í fyrri landamæraskimun og tveir í þeirri seinni.

Hvað næst? Rauður dregill fyrir brasilísku veiruna frá Austfjörðum því að þar grasserar hún um borð í skipi með súrál? Það gagnast ekki ríkisstjórninni að vera áfram meðalhófssúr yfir gangi mála eða álkuleg yfir að hafa verið of sein að loka landamærunum fyrir bresku veirunni því að betra er seint en aldrei.

Það kemur betur í ljós með degi hverjum þvílíkt ógæfuspor það var þegar ríkisstjórnin ákvað að binda trúss sitt við Evrópusambandið í því því að útvega bóluefni gegn kórónuveirunni. Við sjáum að víðast hvar í kringum okkur gengur þó nokkuð betur vegna þess að þau

Það er líka mark takandi á að í Bretlandi er nú þegar búið að bólusetja alla sem eru fimmtugir og eldri. Við erum að berjast við að klára að bólusetja 80 ára og eldri. Við erum ekki búin að útvega efni til að bólusetja heilbrigðisstarfsfólk að fullu. Nú er svo komið að langlundargeð sóttvarnalæknis er þrotið og hann lét hafa eftir sér í gær eða fyrradag að bóluefnaútvegun til Íslands væri óforsvaranleg. Þetta hefur verið ámálgað hér nokkrum sinnum en því tekið með hefðbundnum hroka og fálæti. Nú er kominn tími til að menn íhugi það mjög alvarlega að

Ástæða þess að tekin var ákvörðun um að greina sýni frá leghálsi á rannsóknastofu í Danmörku var sögð vera sú að tryggja gæði og öryggi þjónustunnar. Allflestir sérfræðingar hafa tjáð sig á þann hátt að þeir dragi í efa þá staðhæfingu. Engir sérfræðingar utan tveggja hafa talið það nauðsynlegt. Allt hefur gengið á afturfótunum vægast sagt. Nú síðast hefur komið í ljós að rannsóknir á leghálssýnum eru útboðsskyldar en engin útboðsvinna var eða er í gangi. eða er í gangi. Nú eru dæmi þess að konur bíði enn eftir niðurstöðu, konur sem fóru í sýnatöku fyrir mörgum mánuðum. Það tekur á að bíða og það í marga mánuði í fullkominni óvissu. Það er Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins sem ber ábyrgð á þessu klúðri. Ekki er hægt að kalla allt þetta ferli annað en klúður. Ég hef óskað eftir því að velferðarnefnd fái álit frá Persónuvernd um hvort þessi afgreiðsla Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins standist lög um persónuvernd. Það getur varla verið eðlileg afgreiðsla að senda sýni til útlanda án þess að upplýsa þann sem gefur sýnið um það. Það eina sem við konur biðjum um er að þjónustan tryggi öryggi, gæði og mannvirðingu.

Ég ætla að taka undir með öðrum þingmönnum sem hér hafa stigið upp í ræðustól Alþingis í dag og lýsti yfir áhyggjum sínum af stöðunni sem nú er uppi í fjölgun Covid-smita í samfélaginu. Það eru ekki bara við þingmenn sem höfum áhyggjur af því. Þjóðin öll hlýtur að hafa miklar áhyggjur af

Herra forseti. Ég hvet stjórnvöld, ég hvet ríkisstjórn Íslands til þess að víkja ekki frá ráðleggingum sóttvarnalæknis eins og gert var hér á mánudaginn í síðustu viku heldur halda áfram að hlýða á okkar færustu sérfræðinga og hlýða áfram sóttvarnalækni og þeim ráðleggingum sem þaðan koma og ekki hlusta heldur á raddir sem koma úr ákveðnum armi Sjálfstæðisflokksins um að hér eigi að slaka á öllu. Núna er einfaldlega ekki tíminn til þess, herra forseti. Við hljótum að þurfa að taka upp afdráttarlausari aðgerðir til þess að koma í veg fyrir enn frekari fjölgun smita. Talandi um að ESB hafi klikkað í bóluefnadreifingu og okkur hefði verið betur borgið við að gera samninga við Bretland eða Rússlandi eða Kína eða hverjir það eru

og skulu við gerð eða breytingu skipulagsáætlana samræma gildandi svæðis-, aðal- og deiliskipulag eftir því sem við á að skipulagsreglum flugvallar innan fjögurra ára frá samþykkt viðkomandi skipulagsreglna.“ Hér er um grundvallarmál að ræða þar sem komið er í veg fyrir að einstök sveitarfélög geti farið gegn helstu öryggishagsmunum þjóðarinnar. Þetta er vel gert hjá hæstv. samgönguráðherra og ber að hrósa honum fyrir þessa framgöngu. Öryggishagsmunir þjóðarinnar krefjast þess að ráðherra geti sett skipulagsreglur fyrir flugvelli sem ganga framar svæðis-, aðal- og deiliskipulagi sveitarfélaga. Þetta er enda ekki án fordæma, hvort sem litið er til nágrannalandanna eða hingað heim. Keflavíkurflugvöllur fellur t.d. í dag undir skipulagsvald ríkisins. Mér finnst eðlilegt að aðrir flugvellir geri það líka þannig að almenn regla sé um þessi mál

Þannig getur ríkið tekið yfir skipulagsvald sveitarfélagsins séu öryggishagsmunir í húfi. Sömu rökum má beita í flugsamgöngum. Öryggishagsmunir almennings eru ofar öllum öðrum hagsmunum. Við þurfum að leggja höfuðáherslu á að tryggja stöðu grunninnviða samfélagsins og aðra mikilvæga samfélagslega innviði sem varða öryggi þjóðarinnar. Í stuttu máli má segja að Íslendingar séu langt á eftir nágrannalöndum þegar litið til þjóðaröryggishagsmuna í tengslum við helstu samgöngumannvirki þjóðarinnar.

Nú liggur fyrir sú ákvörðun breskra stjórnvalda að stækka kjarnorkuvopnabúr sín um 40% í tengslum við endurnýjun Trident-kjarnorkukafbáta sinna. Eftir aukninguna mun Bretland hafa yfir 260 kjarnaoddum að ráða. Það ætti að vera áhyggjuefni fyrir okkur Íslendinga af mörgum ástæðum, t.d. vegna þess að Bretland er það kjarnorkuveldi sem liggur næst okkur, heimahöfn þessara vopna verður í Faslane-stöðinni við Clyde-fjörð í Skotlandi,

Ákvörðunin mun því grafa undan NPT-sáttmálanum og draga úr líkum á því að samkomulag náist um að þróa hann frekar. Þetta er þeim mun mikilvægara í ljósi þess að Ísland hefur, eins og önnur NATO-ríki hingað til, haft þá afstöðu að ekki sé æskilegt að undirrita sáttmála Sameinuðu þjóðanna um að banna kjarnorkuvopn heldur beri að vinna að slíku banni innan NPT-samningsins. Þetta gengur auðvitað ekki. Ég minni því hv. þingmenn á þingmál mitt og fleiri þingmanna um að Ísland gerist aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um að banna kjarnorkuvopn. Nóg er það víst sem heimurinn er að glíma við núna, svo sem heimsfaraldur og loftslagsvá, og nokkuð ljóst að hvorki kjarnorkustyrjaldir né kjarnorkustríð munu hjálpa okkur í þeirri baráttu heldur einmitt gera vandann enn stærri.

Það hefur verið einstaklega áhugavert og ánægjulegt að fá að fjalla um þetta mál sem fulltrúi í þeirri nefnd. Það hefur verið ánægjulegt að sjá

þess að í fjölmörgum umsögnum er að finna hvatningu til Alþingis um að stíga nú loksins það skref að koma á breytingum á stjórnarskránni. Þar má sérstaklega nefna Félag heyrnarlausra sem sér það sem mannréttindi félagsmanna sinna að koma ákvæðum um íslenskt táknmál inn í stjórnarskrá. Það er á okkar ábyrgð að verða við því ákalli.

Það er kannski rétt að taka það fram, forseti, að ég fékk sérstakt leyfi frá umræddum fulltrúa til að vitna í orð hans. Í máli hans kom fram að hann óttaðist að við festumst aftur í deilunum um þjóðaratkvæðagreiðsluna og drög stjórnlagaráðs og köstuðum á glæ því tækifæri að breyta stjórnarskránni til hins betra og festa loksins í stjórnarskrá ákvæði um þjóðareign á náttúruauðlindum.

Efnahagslega höggið hefur verið þungt en misþungt. Við erum svo lánsöm hér á landi að staðan hefur verið mjög góð þegar litið er til annarra landa og fyrir það ber að þakka, ekki síst almenningi sem hefur í þessari baráttu sýnt enn og aftur styrk sinn og samheldni þegar á bjátar. En nú brennur á okkur öllum spurningin hvenær lífið kemst aftur í eðlilegt horf. Það verður að segjast eins og er að þar kveður við gamalkunnugt stef. Það er liðkað til á landamærunum og það kemur bakslag. Opin landamæri eru auðvitað stór hluti af eðlilegu lífi okkar landsmanna, að ekki sé talað um mikilvæga efnahagslega viðspyrnu sem við bíðum öll eftir. Raunveruleikinn er hins vegar sá í ljósi stöðunnar að opin landamæri þýða hertar sóttvarnaaðgerðir hér innan lands. Það eru einfaldlega mjög dýrkeyptar aðgerðir og hætt við því, eðlilega, að þol almennings fyrir þessum dansi fram og til baka minnki með hverju bakslaginu. Hann borgar líka brúsann og efnahagslegt mat á kostum og göllum þessara aðgerða hefur ekki enn þá legið fyrir svo skýrt sé. Væntingar stjórnvalda eru til þess að bólusetning þjóðarinnar sé leiðin út úr þessu ástandi. Nú er það svo að staðan á bólusetningum hér á landi er ekkert til að hrópa húrra fyrir, svo ég noti nú inniröddina. En gott og vel, það eru væntingar stjórnvalda. Væntingar til stjórnvalda eru þær að þau hafi plan sem færi okkur áfram, ekki eitt skref áfram og eitt skref til baka aftur og aftur. Virðulegi forseti. Fréttir bárust af því í morgun og síðustu daga að nokkur smit hefðu verið greind hérlendis. Það liggur fyrir í dag að þrjú þeirra smita hafa verið svokölluð utansóttkvíarsmit. Þá bregður svo við að boðað hefur verið til blaðamannafundar ríkisstjórnarinnar í dag. Þingstörf eru sett í uppnám. Ég hygg að þingfundi verði frestað að loknum þessum dagskrárlið hér og umræður sem áttu að fara fram um fjármálaáætlun muni frestast. Fréttir berast af því að nú verði boðað til hertra aðgerða innan lands, þar fór þetta ársgamla loforð um eðlilegt líf innan lands enn og aftur, með miklum lokunum og fjöldatakmörkunum.

glórulausa umræðu um bólusetningarvottorð í síðustu viku sem ekki tók nokkurt mið af þeirri breytingu sem varð á sóttvarnalögum sem kveður skýrt á um að að ekki sé heimilt að stöðva för bólusettra um landamæri Íslands. (Forseti hringir.) Ég hvet þingheim til þess að hafa í huga löggjafarhlutverk sitt og gildandi lög í landinu þegar kemur að meðalhófi í sóttvarnaaðgerðum.

Við ræðum hér fjármálaáætlun síðar í dag. Mig langar að grípa tækifærið og minna okkur á nokkrar staðreyndir.

Verðbólga er hæst hér af öllum Evrópuríkjum. Það eru helst Ungverjar sem keppa við okkur um það. Þetta eru ekki góð teikn. Þá vil ég líka benda á að gengi krónunnar sveiflast til og frá. Fyrir sléttum tveimur árum var gengisvísitalan um 178 stig, fór hæst í 214 stig í september í fyrra, var í gær 193 stig. Ég veit ekki hvað hún er í dag en ég sá að gengið er að hreyfast til. Á mannamáli þýðir það að ísskápur sem kostaði 178.000 kr. fyrir tveimur árum kostaði 214.000 fyrir ári síðan en kostaði í gær 193.000 kr. Sveiflan í þessu litla dæmi sýnir að sá sem keypti á versta tíma borgaði 36 þúsundum meira en sá sem keypti á besta tíma. Mismunurinn er hvorki meira né minna en 20%. Svona leikur krónan sér að heimilunum.

Virðulegi forseti. Í dag eru liðnar þrjár vikur frá því að Alþingi samþykkti beiðni mína og 25 annarra þingmanna um skýrslu frá heilbrigðisráðherra mál sem lýtur að skimun fyrir leghálskrabbameini og rannsóknarþátt þess máls. Í því máli eru útistandandi margar veigamiklar spurningar sem brýnt er að fá fram svör við, svör þannig að forsendur málsins og röksemdir og vinnulag liggi fyrir, svör sem geta vonandi orðið til að byggja upp og endurheimta traust kvenna til kerfisins að nýju. Það bætist stöðugt í þetta mál, að manni finnst. Síðast í dag eru fréttir af því fluttar um að verkefnið hafi verið útboðsskylt, upplýsingar um það hafi legið fyrir án þess að farið hafi verið eftir þeim tilmælum og því regluverki sem gildir. Ég er hingað komin upp til þess að minna á þessa skýrslubeiðni okkar þingmanna. Þar var farið fram á það og óskaði eftir því að samráð yrði haft við þingflokka um að finna óháðan aðila til að vinna skýrsluna og ég vil brýna heilbrigðisráðherra til að hefjast handa við þetta. Liðnar eru þrjár vikur en ráðherrann hefur samkvæmt gildandi reglum tíu vikur til að skila af sér þessari skýrslu. Margar stórar, mikilvægar og þýðingarmiklar spurningar eru þar útistandandi sem við þurfum að fá svör við og vont að vera að draga það að hefjast handa í þessu verkefni.

þannig að ekki eru tök á því að hefja um sinn þá umræðu sem næst var á dagskrá að loknum atkvæðagreiðslum, þ.e. um fjármálaáætlun. Þessum fundi verður nú frestað